da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 116 narodnih poslanika.Nastavljamo rad.Prelazimo na pretres u pojedinostima o 1. tački dnevnog reda - Predlogu zakona o izmenama Zakona o izboru narodnih poslanika.Primili

odbacio je amandmane narodnih poslanika Đorđa Vukadinovića kojim se dodaje novi član 1, prof. dr Ševarlića na član 1. i Nade Kostić na član

Dame i gospodo narodni poslanici, ja sam podneo amandman na naslov zakona i moram priznati da je to nešto što se u prethodnim sazivima i prethodnih 30 godina višestranačja u Srbiji nije često događalo.Međutim, događalo.Međutim, to je još jedan pokazatelj načina ni koji je vaša većina izvrgavala ruglu Narodnu skupštinu, jer ne postoji apsolutno sličan primer da poslanici vladajuće koalicije na sopstvene predloge zakona i na predloge zakona koje Skupštini dostavi Vlada Republike Srbije koju podržavaju, podnese ne desetine, to se dešavalo i kod žutih, već da podnese stotine i stotine amandmana.Vi ste podnosili po 300, 400, 500 amandman na prve članove zakona. Pričali priče koje nemaju apsolutno nikakve veze sa zakonom, imali naučene pesmice o različitim delovima života i onda na taj način sa jedne strane hvalili Vladu koju podržavate, ali suštinski cilj je bio da onemogućite opoziciji da govori i jedan jedini sekund o amandmanima. Prošlo je nekoliko takvih vaših, da kažem, pokušaja, nekoliko sednica, dok onda i mi nismo počeli da podnosimo amandmane na prve članove zakona kako bismo se na taj način izborili za ovo minimalno vreme koje imamo.Međutim, vi pošto pričate kako je situacija u Srbiji dobra, kako je parlamentarna demokratija razvijena, kako poštujete tuđa prava, pogotovo prava manjine, ja bih molio da mi neko od vaših eksperata navede sličan primer u evropskoj praksi na koju se vi tako rado pozivate? Da vidimo da li takvih primera postoji i da li se takvi primeri mogu naći u Engleskoj, u Francuskoj, u Nemačkoj i drugim razvijenim parlamentarnim demokratijama?To je jedna anomalija koja je svojstvena samo vama. Niko nije bio toliko, da kažem, spreman da baci svu dobru praksu iz prethodnih godina i decenija pod noge kako bi taj minimum minimuma uskratio opoziciji da govori.Ukoliko ste toliko dobri, ukoliko ste toliko vredni, ukoliko su vam rezultati dobri makar delimično toliko koliko govorite, vi biste morali biti spremni da uđete u dijalog, vi biste žurili, vi bi pravili debatne emisije u kojima bi pokazali da ste bolji, da ste uspešniji od onih koji su pre vas vladali Srbijom. Međutim, nažalost nema apsolutno nikakve razlike.Ovo što ste radili sa amandmanima pokazuje da ste u nekim segmentima čak i gori od onih koje nazivate žutim lopovima. Zahvaljujem, predsedavajuća.Kolega jedan reče – žali Bože tri minuta. Ja bih mogao da se složim sa tim. Pomno sam pratio i pokušavao da shvatim šta je predlagač amandmana želeo da postigne ovim amandmanom, s obzirom da iz obrazloženja to nije bilo jasno, odlučio sam da saslušam kako će biti usmeno obrazloženje.Nažalost, ni tu nismo uspeli da shvatimo šta je želeo da kaže, kakve veze ova diskusija koju ima sa samim predlogom amandmana. Onda sam pogledao i sam predlog amandmana i on kaže – u naslovu predloga zakona posle reči – izmenama, dodaju se reči – i dopunama.Moram da priznam, predsedavajuća, da sam ja od prethodnog govornika očekivao jedan drugi amandman, amandman kojim se smanjuje najavljeno smanjenje cenzusa sa 5% na 3%, pokušaj da se to smanji na 1%. Zašto? Zato što bi onda u tom slučaju poslanička grupa, odnosno stranka prethodnog govornika imala šansu da na sledećim izborima pređe cenzus. Ovako, sa cenzusom od 3% to ostaje misaona imenica i sad se vraćamo na uzrok cele ove priče, a to je njegovo pojavljivanje uporno u medijima, njegovi govori ovde u Skupštini, i ja zaista apelujemo još jednom predsedavajuća na njegovu poslaničku grupu, dakle, ako želite da pređete cenzus od 3%, nemojte više davati predlagaču ovog amandmana da se javlja za reč. Zahvaljujem.

Izvolite. **Nemanja Šarović** Zaista je nečuveno da nakon svega što je prethodni govornik izgovorio vi meni ne date pravo na repliku, ali dobro.Dakle, gospodine Markoviću, da vi ništa ne razumete mene zaista i ne čudi.

poruku. **Nemanja Šarović** Dakle, mene ne čudi da on ne razume, jer da bi čovek nešto razumeo treba da ima i određeno životno iskustvo i treba da ima određeno obrazovanje. Vi, gospodine Markoviću, za jedne izbore se predstavljate kao pravnik, za druge se predstavljate kao ekonomista, a uporno krijete koji je to fakultet koji ste vi završili, najverovatnije na pošten način niste nijedan, i upravo je to razlog što ništa ne razumete. Direktno ste se obraćali poslaniku.Govorili ste: „Vi gospodine Markoviću, vi gospodine Markoviću“. Ja pokušavam da izbegnem direktne direktne diskusije na amandman koji vi niste hteli da obrazložite, nego ste pričali o babama i žabama, najviše o babama.Izvolite.Reč ima narodni ovo pretvorimo u replike, ali morate da imate razumevanje za nervozu prethodnog govornika, znate, on nije navikao da ustaje rano. On obično u ovu skupštinu dođe oko 12, 13, 14, retko kad je došao pre toga, ali, eto, danas je morao da ustane rano, verovatno nije ni kafu popio, pa otuda ta nervoza.Kada je reč o nekim lažima koje smo čuli ovde kako se ja predstavljam na jednim izborima kao pravnik, na drugim izborima kao ekonomista i šta je već sve rekao, dakle, ja ga pozivam da pročita izvod iz kandidatura za sve prošle izbore na kojima sam bio kandidat, uvek je isto zanimanje pored mog imena i prezimena.Ono što je istina, to je, ona ume da boli, znate, i njega je zabolela istina da njegova stranka u ovom trenutku se nalazi ispod praga koji je najavljen, odnosno predviđen ovim zakonom o kome danas raspravljamo. Ja bih samo želeo da ponovim apel za njegovu političku partiju, da ako želi da prebaci taj prag, da prebaci 3%, mora povesti računa o tome ko će se pojavljivati u javnosti, ko će davati političke izjave i ko će sa ove govornice davati političke izjave te stranke.Kada je reč o fakultetu, istina je samo da nisam završio fakultet kojim bih razumeo sve ovo što je prethodni govornik malopre rekao. Zahvaljujem. **Maja

Hvala.Da li da ponovim „Dobro jutro“, da smo ovde da razgovaramo o određenom zakonu i da vas molim da se vratimo na temu.Molim vas kada obrazlažemo amandmane da zaista pokušamo da i građanima Srbije objasnimo šta smo želeli nekim amandmanom, bojim se da ne shvataju o čemu govorimo danas.Reč Zahvaljujem, predsednice.Amandman je na naslov Predloga zakona, pa bih ja hteo da kažem nekoliko reči, radi se o Predlogu zakona o izmenama Zakona o izboru narodnih poslanika.U uvodnom izlaganju u načelnoj raspravi ovlašćeni predstavnik predlagača je rekao da ne postoji, što je tačno, idealan politički sistem, ali kada govorimo o izbornom zakonodavstvu, tome se sigurno najviše približava proporcionalni izborni sistem, i to onaj izborni sistem koji nema preveliki cenzus.Šta znači preveliki cenzus? Evo, recimo, Turska ima cenzus od 10% i zbog toga je bila predmet kritika nekih ljudi iz Evrope, čak je i završila pred Evropskim sudom za ljudska prava, doduše, taj proces je dobila, ali to nije tema ove naše diskusije.Cenzus ne treba da bude ni premali, jer kada je premali onda je politička scena previše fragmentirana, pa se onda javljaju raznorazni problemi, odnosno dolazi do određenih političkih konsekvenci, na primer, neke male partije ukoliko postanu tas na vagi mogu da dobiju praktično jedan vrlo veliki ucenjivački potencijal. Zbog toga treba pronaći nekakvo izbalansirano rešenje i ja mislim da mi upravo o tome danas razgovaramo.Kada se određuje broj poslanika koji će dobiti neka poslanička lista, mi koristimo tzv. Dontovu formulu, koja da tako kažem, pod znacima navoda, favorizuje najjaču političku stranku, a to je u ovom slučaju SNS. Kako ona Kako ona favorizuje najjaču stranku? Pa tako što se najveći broj tzv. rasutih glasova upravo prelije najjačoj političkoj stranci, pa će ona proporcionalno dobiti više mandata nego što je osvojila glasova na izborima. To nije nešto što je neuobičajeno u modernoj evropskoj demokratskoj praksi. U velikom broju zemalja čak i u ovom veku se dešavalo da stranke na izborima dobiju i ispodpolovičnu većinu, a da nakon izbora, zahvaljujući Dontovoj formuli, dobiju praktično veći broj mandata, odnosno dobiju nadpolovičnu većinu, odnosno više od 50% i da na taj način u suštini dobiju apsolutnu vlast.Dakle, vlast.Dakle, kada bismo smanjili sada cenzus ne kažem da bismo tu anomaliju u potpunosti uklonili, ali bismo je sasvim sigurno značajno umanjili. Dakle, iz ovoga što sada menjamo jasno je da je najveći gubitnik SNS, a da je najveći a da je najveći dobitnik demokratija, odnosno građani koji će na ovaj način dobiti mogućnost da budu bolje reprezentovani, odnosno da budu reprezentovani u skladu sa svojim preferencijama.Što se tiče kritike na račun smanjenja cenzusa sa 5% na 3%, hteo bih da ukažem na nekoliko nedoslednosti kada je reč o ovim kritikama. Prvo, kritike mogu biti opravdane za promenu izbornog zakonodavstva, odnosno naročito izbornog zakona neposredno pred izbore ili relativno brzo, da kažem, u relativno kratkom roku pre nego što su izbori, ukoliko su te izborne promene značajne.Recimo

poslaničkih mesta ili da menjamo sistem tako što povećavamo broj izbornih jedinicama, ali da ih krojimo tako da vladajuća većina sadašnja osvoji više poslaničkih mesta, onda bi te kritike sasvim sigurno bile na mestu. Međutim, u ovom slučaju, onaj koji je predlagač ovog zakona će sasvim sigurno osvojiti manje mesta nego da nije predlagao ovaj zakon, prema tome, rekao bih da ta kritika nije baš na mestu.Druga stvar o kojoj se govori jeste pojam izborne godine. Izborna godina nije 2020. godina, jer da jeste, onda kada bismo, na primer, raspisali izbore za 1. januar 2020. godine, mogli bismo da menjamo izborne uslove do poslednjeg trenutka i da niko ne može da na spočita da menjamo zakone u izbornoj godini. Izborna godina je period od godinu dana pre izbora, dakle, ona teče od aprila prošle godine. A mi smo, kao što se sećate, menjali zakone u izbornoj godini, i to pre nešto više od mesec dana, i to smo menjali zakone uglavnom na predlog opozicionih stranaka, dakle, išli smo u susret opozicionim strankama i na to je stizala iz Evropske unije, odnosno od predstavnika Evropske unije, uglavnom pozitivna kritika, odnosno dobili smo dobili smo pozitivnu ocenu tih izmena. Ne vidim zašto bi sada bile kritikovane ove izmene kada, kao što sam već zaključio, te izmene najmanje idu u prilog vladajućoj većini, a posebno ne idu u prilog predlagaču ovog zakona.Inače, zakona.Inače, da ne bi bilo nekih nejasnoća i mislim da to građani treba da znaju, izborni cenzus od 3% nije nešto što smo mi izmislili, dakle, mi ne izmišljamo nikakvu toplu vodu, izborni cenzus od 3% postoji u velikom broju zemalja. Ja ću vam navesti samo neke od evropskih zemalja,

1547 iz 2007. godine, dakle, Parlamentarna skupština Saveta Evrope. O tome treba da razmišljaju, naročito ljudi iz EU kada kritikuju ove izmene koja kaže doslovce „Cenzus za parlamentarne izbore ne treba da bude veći od 3%“. Zahvaljujem. Poštovane koleginice i kolege, početak današnje diskusije me je asocirao na jednu izreku Vladike Nikolaja Velimirovića. On kaže – nema čoveka koji ne zna mnogo, niti onoga koji zna dovoljno. Nadam se da ćemo biti dovoljno mudri i da ćemo slediti ovu izreku koju nam je Vladika ostavio u amanete da ćemo se ponašati onako je on želeo da se ponašamo kada je ovu izreku izrekao. Znači da ćemo biti mudri i da shvatimo da niko od nas ne zna sve, odnosno da ne zna mnogo, da niko od nas ne zna dovoljno.Nismo stručnjaci za sve i svašta, ali moramo zajedničkim snagama da radimo u interesu Srbije i građana Srbije. Tako i danas kada odlučujemo o ovim izmenama zakona, budimo mudri i budimo pametni, nemojte da se svađamo. Dajte da uradimo nešto što je korisno za sve građane i za Srbiju. Hvala.

rasvetlimo neke okolnosti i da preciznije uredimo ovaj zakon, gde će cenzus da se smanji sa 5% na 3%.Međutim, gospođo Gojković, zapanjujuće da je vaša poslanička grupa zajedno sa vašim koalicionim partnerima podnela ovaj predlog zakona, a da poslanici ne razumeju o čemu se ovde radi.Godine 2020. poslanici SNS, uključujući uključujući tu i neke baš funkcionere stranke, ne znaju na koji način se raspodeljuju mandati, pa smo tako i malo pre mogli da čujemo, doduše, od poslanika vaše koalicije grupe da ima nekakvih prelivanja glasova i takve i slične gluposti. Ako vam nije nešto jasno, valjda imate nekog člana RIK da vas poduči šta je to Dontov sistem i koji su to glasovi koji utiču i po kom sistemu se raspodeljuje 250 poslaničkih poslaničkih mandata.Dakle, radi se o sistemu količnika, 250 mandata se određuje tako što se dobija količnik za određeni mandat od stranaka koje su prešle cenzus. One koje su precrtane, koje su ispod crte ne ulaze u raspodelu poslaničkih mandata. elem, sa druge strane sistem tog količnika na određeni način favorizuje onu stranku koja je osvojila najveći broj mandata, jer ona će imati takav količnik da će joj se dodeliti, ali može da utiče jedan glas.To ste vi uradili po nalogu Skota, bivšeg američkog ambasadora. Kada ste videli da taj količnik ne može da dodeli mandate ovoj grupaciji koja sada na sve način vas pljuje i blati, koje ste ubacili u Skupštinu, i Boška Obradovića i Sandu Rašković Ivić i ostale, vi ste mi dodeli dovoljan broj glasova, izmišljenih glasova kako bi taj količnik dobili i kako bi prešli cenzus. To je bruka i sramota za parlamentarizam unazad koliko godina obnovljenog višestranačja.Sada imamo jednu drugu situaciju. Cenzus se smanjuje i valjda je u političkom sistemu jedne zemlje imperativ svake stranke da bude u zakonodavnom telu i da se na normalan način bavi politiko. Ali, vi imate ovde jednog navijenog od jutros poslanika, koji takođe ništa ne zna, ni o izbornom o izbornom sistemu, ni o političkom sistemu uopšte, o kojem je malopre govorio kolega Šarović, koji nekakvim, kako bi vi to naprednjaci rekli spinovanjem navodnih procenata i dok nije promenjen zakon, hteo da kaže, ako ne glasate za Vučića i SNS vi ste propali i vaši glasovi su bačeni.Ne, naša poruka biračima treba da bude – upravo glasajte za najveću opozicionu stranku opozicionu stranku SRS koja će takvom raspodelom mandata i vašim glasovima kroz procenat koji nam budete ukazali na najbolji način zastupati vaša demokratska prava, što nije bio slučaj do sada, osim kada govore poslanici SRS.Dakle, idete u promenu zakona. Poslovnik niste promenili četiri godine. Uskratili ste mnoga prava opozicionim političkim strankama i sada imamo raspravu o zakonu koji želite da promenite, a da vaši poslanici ne znaju ni šta je izborni sistem, ni kako se raspodeljuju mandati. Ovde ćemo celog dana takve neuke morati da slušamo. Nebitno, mi smo tu da damo argumente i da branimo naše amandmane.

želim da podržim ove izmene Predloga zakona, jer mislim da smo svi i u ovoj sali i uopšte građani Republike Srbije svesni da je potrebna politička stabilnost, da je potrebno da se na ovim narednim i republičkim i lokalnim izborima građanima Srbije, pre svega, ponudi različiti spektar mogućnosti da oni glasaju. Ono što je dobro, to je da se i manjim strankama i naročito na lokalu, grupama građana omogući, da mogu da pređu pređu cenzus i da predstavljaju građane u skupštinama, kako republičkoj, tako i vojvođanskoj, a naravno i u lokalnim parlamentima.Moram da se osvrnem i na nešto što su moje kolege govorile pre mene, uvaženi kolega Bauer je pominjao različite izborne modele. Mi ovde govorimo o smanjenju izbornog cenzusa sa 5% na 3%, ali je davao poređenje sa većinskom izbornim sistemom. Moram da kažem i gospodinu Martinoviću koji je zvanično u ime svih nas predlagač ovog zakona i drugim poslanicima, da bi trebalo možda ostaviti narednom sazivu, ali kada budemo donosili nov zakon, a on će neminovno doći, za izbor narodnih poslanika i odbornika za skupštine opštine, da se razmisli u najmanju ruku o kombinovanom izbornom modelu.Ja za razliku od nekih kolega smatram da je većinski izborni model najpošteniji i ako će na primer SNS ili neka druga stranka u tom modelu dobiti 200 poslanika, neka dobije. Ali, mislim da to nije baš to tako, uvažena predsednice parlamenta, jer mi smo imali 2004. godine jedan dobar pokušaj da se na ime, odnosno većinski biraju gradonačelnici predsednici opština. Ako tada pogledate samo rezultate tih izbora, videćete da je tadašnja vladajuća koalicija, nije dobila ni 50% gradonačelnika ili predsednika opština koji su birani na ime, a vi i ja smo primeri čitave ti priče. Zbog toga mislim da je na ime pravo glasanje i da bi ti ljudi koji će ovde doći na osnovu svog imena, svoje biografije, porekla svoje porodice i svog znanja i poštenja, na pravi način predstavljati sve nas građane Srbije, pa makar i ja ili neke moje kolege ne bili ovde.Zbog toga, uvaženi poslanici, ja uz potpuno razumevanje potrebe da u ovom trenutku imamo jednu bolju ponudu na političkoj sceni Srbije, spreman sam da podržim ove izmene. Ali, uz potpuno primanje uz potpuno primanje k znanju da će ova promena, naročito u malim opštinama u Republici Srbiji dovesti ipak jednoga, moram da kažem, hajde da ne budem grub, neobične situacije da ćete vi sa 70 ili 75 glasova bukvalno, 75 glasova ući u lokalni parlament i imati jednog odbornika. To je veoma neobična situacija i mislim da je, ako je sada zbog političke klime to potrebno, to treba odmah u narednom sazivu ovog plenuma promeniti, ići na većinski sistem ili bar na kombinovani sistem koji smo imali u pokrajini Vojvodini gde bi se 50% poslanika biralo na ime, a 50% sa stranačkih lista.Uz potpuno razumevanje da će svaka stranka ili koalicija hteti da određene svoje istaknute članove koji zbog svog partijskog rada nisu previše popularni u narodu ubaci u lokalne ili republičku Skupštinu, ali, sa druge strane, potrebno je da istaknuti građani, pojedinci, da li su pripadnici stranaka ili su vanstranačke ličnosti, mogu na svoje ime da dođu i da predstavljaju građane Srbije, a da građani znaju gde ti ljudi žive, čime se bave, šta su radili u životu i šta su svojoj sredini pomogli. Hvala.

i podučila matematiku, mene, matematičara, ali to je u redu, samo bih hteo da pojasnim ono što sam rekao.Dakle, ona je rekla da se oni glasovi stranaka koji ostanu ispod cenzusa ne računaju. A šta se dešava s tim glasova? Ti glasovi se, pod znacima navoda, kao što sam i rekao, prelivaju onim strankama koje su prešle cenzus, i to na osnovu rezultata koje su napravili. Matematički - onaj koji je osvojio najviše glasova, njemu će se preliti najviše onih glasova koji su ostali ispod cenzusa. Dakle, on će dobiti najviše dodatnih dodatnih glasova, tj. dobiće najviše mandata jer je imao najbolji rezultat. I drugi će dobiti više mandata, najverovatnije, u zavisnosti od toga kako će formula u konkretnom slučaju biti primenjena, ali će dobiti manje mandata, jer su dobili manje glasova. I ne znam šta tu nije jasno?Molio bih samo, kada se govori o matematici, da ne budem ispravljan, naročito ne za one stvari koje sigurno znam prilično dobro. I molim bez dobacivanja.

podržavam Predlog ovog zakona za smanjivanje cenzusa od pet na tri procenata, zato što je ovo šansa da male političke stranke, kojoj i ja pripadam, ja sam predsednik Ujedinjene seljačke stranke koja ima 60-ak odbora u Srbiji, koja po nekim podacima i statistikama može

to je sve na štetu najjače stranke, Srpske napredne stranke, zato što će ona sigurno imati manji broj poslanika, zato što će veći broj stranaka ući u Skupštinu, zato što je 3% izvodljivije da se pređe cenzus. Na ovaj način

određene interese.Što se tiče Ujedinjene seljačke stranke, čiji sam ja predsednik, ona će i u narednom periodu nastupati na izborima, kako parlamentarnim, tako i lokalnim i pokrajinskim i imaćemo mogućnost sigurno da uđemo u veći broj lokalnih parlamenata samostalno, gde ćemo zastupati interes sela, poljoprivrede i svega onoga što se tiče seljaka i svih onih ljudi koji žive na selu i od sela.Ja bih voleo da veći broj poslanika u Skupštini Srbije budu ljudi koji se bave poljoprivredom, koji znaju probleme u poljoprivredi, koji su članovi ili simpatizeri Ujedinjene seljačke stranke, jer na taj način siguran sam da će imati veća mogućnost da se da podrška selu i poljoprivredi.U mom kraju se kaže - tuđa ruka svrab ne češe i zato, još jednom, podržaću predlog ovog zakona da se smanji cenzus na 3%, zato što je to dobro, odlično, za sve male političke stranke.Još jednom, drage moje kolege i koleginice, uz dužno poštovanje za sve vas, voleo bih da veći broj poslanika ovde u Skupštini budu ljudi koji znaju kako se radi na poljoprivredi, kako se živi na poljoprivredi i kakva je žuljevita ruka naših seljaka. Još jednom, podržaću ovaj predlog. Hvala predsednice. Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi građani Republike Srbije, i birači, čuli smo svašta od jutros ali glavna poruka je da mi kao poslanici SNS, generalno kao poslanici Narodne Skupštine Republike Srbije, nismo tu da ispunjavamo muzičke želje, bilo kome u opoziciji.Mi smo tu da radimo odgovorno za građane Srbije, da radimo odgovorno na očuvanju demokratije i demokratskih vrednosti u našem društvu, na izgradnji demokratije, jačanju naših demokratskih kapaciteta, kako našeg parlamenta, tako i našeg društva u celini i mislim da je ovaj zakon o kome danas raspravljamo i o kome smo raspravljali u načelu, dobar zakon koji će u mnogome ojačati i stabilizovati demokratiju u Srbiji, time što ćemo širim društvenim grupama, dati mogućnosti da imaju svoje predstavnike u parlamentu i pokazujemo da smo demokrate u svojoj srži, ideološki gledano, u tom pogledu što želimo da građanima omogućimo da mogu da imaju i šire svoje predstavnike, od onoga kako je do sada to bilo predviđeno našim izbornim zakonodavstvom.Toliko smo toga učinili u prethodnim mesecima, napravili velike iskorake, učinili smo i velike ustupke, opozicionim strankama jer hoćemo da pokažemo da smo otvoreni i da smo otvoreni za ozbiljnu izbornu utakmicu u kojoj želimo da se takmičimo, svojim programima, svojim idejama, a konkretno i SNS da izađe sa svojim rezultatima, zbog kojih nemamo razloga da se stidimo, već da se ponosimo.Samim tim i spuštanje izbornog praga za ulazak u parlament sa 5% na 3%, omogućava građanima i nekim manjim društvenim grupama da imaju svoje predstavnike u parlamentu Republike Srbije, da ti njihovi predstavnici zastupaju i njihove interese.Samim tim je sada izvesno da će priča pojedinih opozicionih grupa o nekom bojkotu pasti u vodu, jer oni sa svojih 5% ili 10% će postati potpuno smešni u narednoj izbornoj trci, zato što će mnoge društvene grupe, neke manje političke stranke imati priliku da izađu na izbore i imati priliku da pokažu da svojim idejama i programima mogu da pređu taj prag od 3% i da ovde zajedno sa nekim budućim poslanicima u narednom sazivu parlamenta, debatuju konkretno i nadam se sa mnogo više argumenata u nekim narednim debatama o zakonima koji će se nalaziti pred plenumom i pred novim sazivom Narodne Skupštine.Kada su u pitanju, čuli smo ovde da se Narodna Skupština pretvorila u ruglo, da ima nekih besmislenih amandmana, mi samo nismo od onih predlagača, od dela opozicije čuli ništa konkretno kada su njihovi amandmani u pitanju, ništa kako će se poboljšati ovi zakonski predlozi, neki prethodni koje smo imali.Čuli smo samo golu kritiku na račun SNS, nismo čuli ništa konkretno, ništa kako da poboljšamo već postojeće zakone u Republici Srbiji i ništa kako da poboljšamo život građana, ništa kako da povećamo stepen demokratičnosti našeg društva, znači samo gola kritika radi kritike, ništa ne znači.Ovim konkretno, SNS, spuštanjem cenzusa sa 5% na 3%, čini konkretnu stvar za demokratiju u Srbiji i to je dobro i nastavićemo i dalje da jačamo naše demokratske kapacitete. Hvala.

predložene zakonske izmene doneće mnogo veći broj izbornih lista, koje će preći cenzus, jer će niži izborni prag privući i političke organizacije koje nisu ni pomišljale da izađu na crtu od 5%.Što u brojkama izraženo, ako na parlamentarne izbore izađe tri miliona građana, umesto minimalnih 150 hiljada glasova, po važećem zakonu, ako cenzus bude 3%, biće im dovoljno samo 90 hiljada glasova. To je dobro, jer omogućava manjim partijama da uopšte izađu na političku scenu i predstave svoje programe.U privredi se borimo protiv monopolizma i raspodelu tržišta samo na krupne igrače, ovo je takođe način da uvećamo opoziciju, jer bez opozicije vlast može da se uljuljka, da sporije radi. Ovo je način da sa ukazivanjem na greške, kritikom vlasti, bolje shvate potrebe građana.Srpska napredna stranka će dati sve od sebe da ne izgubi mnogo zato što izlazimo u susret manjim političkim organizacijama u cilju demokratizacije parlamenta i društva, uopšte.Poređenja radi, na poslednjim parlamentarnim izborima održanim 24. aprila 2016. godine, na izbornoj listi bilo je 20, što stranaka, pokreta ili koalicija i bez ijednog mandata ostalo je njih osam. Najjača lista Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje osvojila je 48 glasova, 1,8 miliona, 52% mandata, što je 131 narodni poslanik. Glasalo je blizu 3,8 miliona građana, 56%, a koalicija Dveri i DSS jedva je prošla 190.000 glasova. Više puta se u Skupštini i pominjao način na koji su došli na poslanička mesta.Da zaključimo, na izbore izlaze svi oni koji predstavljaju mišljenje određenog broja građana, a ne samo svoje. Na izbore ne izlaze oni koji su samozvani lideri opozicije, jer tako se prikazuju u svojim medijima. Bojkot im služi da se sakriju iza onih građana koji ne izlaze na izbore već godinama, kako bi svoju snagu prikazali većom, a kad najave masovno okupljanje vidimo da je to samo šačica nasilnika i buntovnika.Hvala

izbornih zakona koji imaju za cilj da poboljšaju i unaprede izborni proces. Rekao bih da su ove promene o kojima danas razgovaramo najznačajnije.Kao što su kolege već rekle, dešavalo se više puta u prethodnih 20 ili 30 godina da na različitim izborima jedan broj stranaka ne uspe da osvoji taj cenzus od 5% i da značajan broj glasova ostane ispod cenzusa, pa da, na primer, neke stranke osvoje i do 100.000 i do 150.000 glasova, a da ne budu deo parlamenta, iako se radi o značajnom i svakako broju glasova koji nije zanemarljiv.Ovim izbornim promenama omogućićemo i tim partijama da imaju veće šanse da postanu deo parlamenta, da budu više motivisane da uzmu učešće u izbornom procesu i da na kraju, ono što je najvažnije, Narodna skupština Republike Srbije i lokalni parlament i na pravi način oslikaju ono što je izborna volja građana, odnosno ono zašta su građani glasali na izborima.Takođe, mislim da će ove promene motivisati i grupe građana koji se u lokalnim parlamentima udružuju i okupljaju oko nekih lokalnih tema i ciljeva.Te male grupe građana često imaju nedostatak motivacije da se oko neke teme udruže i da nastupe na izborima, opet sa izbornim cenzusom od 3% i njima će lokalni parlament biti dostupniji i imaće, da kažem, više hrabrosti da uzmu učešće u izbornom procesu, što svakako u dobroj meri poboljšava rad lokalnih parlamenata.Ono što posebno hoću da kažem, u nekom prethodnom periodu bilo je dosta priče o tome da li izbore treba bojkotovati. Mi vidimo u poslednjih nekoliko dana i nekoliko nedelja da čak i oni koji su bili najuporniji u pričama u tome da izbore treba bojkotovati na određene određene načine traže zaobilazne puteve da na izbore ipak izađu, što govori da je cela ta priča o bojkotu bila prilično besmislena.Ono što je moje duboko uverenje je da je u trenutku kada je kampanja bojkota parlamenta počela jedini cilj bio destabilizacija političke situacije u zemlji i pokušaji da se tenzije u društvu podignu kako bi ti protesti bili što masovniji.Međutim, kao što smo videli, građani to nisu prepoznali i jedini rezultat tog bojkota bila je činjenica da su određene stranke praktično same sebe lišile mogućnosti da se obraćaju građanima u direktnom televizijskom prenosu, praktično, svakodnevno i u Skupštini Republike Srbije i u mnogim lokalnim parlamentima.Moj stav je da mi možemo na različitim protestima da iskazujemo stav o nekom pitanju, nezadovoljstvo u nekim temama i svako ko je učestvovao u političkom životu u nekom trenutku je bio opozicija i na nekom mestu i oko neke teme je protestvovao ili izražavao svoj stav, ali kada su u pitanju važne teme, donošenje zakona, formiranje vlasti, smena vlasti, jasno je da su parlament, i republički i lokalni, jedino mesto na kojima možemo da razgovaramo o tim temama i da one političke opcije koje imaju stav – zašto da izađemo na izbore ako ne možemo da pobedimo i koji misle da učestvovanje u političkom životu jedini cilj ima dolazak na vlast i koji nisu spremni da pruže ruku onda kada izgube, mislim da ne zaslužuju ni da budu deo i političkog života, a i deo Skupštine Republike Srbije ili bilo kog lokalnog parlamenta. Toliko. **Maja Gojković** Hvala vam, gospođo Gojković.Dame i gospodo narodni poslanici, danas raspravljamo u pojedinostima o predlozima koji će imati direktan uticaj na izborni proces. Zbog toga je važno da građanima, pre svega, objasnimo šta se menja, zašto i na koji način.Mi koji način.Mi smo u proteklim mesecima usvojili izmene i dopune zakona koji su takođe bili predmet međustranačkog dijaloga i koji se na direktan ili indirektan način odnose na izbore, a tiču se javnih nabavki, finansiranja političkih aktivnosti, sprečavanja korupcije i većih ovlašćenja koja su data Agenciji za borbu protiv korupcije.Srpska napredna stranka je pokazala veliku širinu aktivnim učešćem u dijalogu, jer kao najveća politička partija koja je na vlasti mogla je samo da kaže ne. Umesto toga mi smo ušli u dijalog, mi smo bili spremni i dalje smo spremni da saslušamo predloge opozicije ili dela opozicije koji je učestvovao u tom dijalogu i da radimo na unapređenju izbornih uslova i izbornog procesa.Mi želimo parlamentarni dijalog, želimo da budu zastupljena sva politička mišljenja u parlamentu, želimo veću reprezentativnost i svakako da izborna volja građana bude prikazana na bolji način u Narodnoj skupštini. Ne postoji idealan politički sistem, ali na strani SNS u svakom trenutku postoji mogućnost i spremnost da radi na tome da se taj sistem učini boljim.Kao poslanička grupa mi smo podneli dva predloga sa ciljem da za narodni period obezbedimo veću ulogu parlamenta u političkom sistemu i političkom životu u Srbiji.Narodna Srbiji.Narodna skupština je mesto gde treba da se vodi politički dijalog, gde treba da se iznose stavovi i ideje i da se raspravlja o odlukama koje imaju direktan uticaj na sve građane Srbije.Zbog toga jedan od predloga jeste da se cenzus smanji sa 5% na 3%, upravo da bi se na bolji način prikazala izborna volja građana, da bi bila zastupljena sva politička mišljenja, da bi više političkih opcija dobilo šansu da uđe u parlament, što će povećati reprezentativnost i da bismo na kraju liberalizacijom izbornih pravila doveli do rasterećenijeg učešća na izborima i na kraju podigli stepen demokratije na viši nivo.Drugi predlog se odnosi na nacionalne manjine, odnosno na njihovo učešće, kako na izborima, tako i kasnije u parlamentu i u donošenju odluka u Srbiji i tu mislim na stranke nacionalnih manjina koje to zaista jesu, a ne koje su samo formalno ili pre registrovane pred izbore da bi učestvovale pod povoljnijim uslovima, pa smatram da ćemo usvajanjem ovih predloga otkloniti i moguće zloupotrebe u tom smislu.U toku današnjeg dana govorićemo i o tome u kom procentu će učestvovati manje zastupljeni pol, govorićemo još i o nekim stvarima za koje smo mogli da čujemo različita mišljenja na javnom slušanju koje je organizovao Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo.Smatram da ovim predlozima zakona trebalo da priđemo, pre svega, sa strane praktične primene, jer je primena ovih zakona u praksi, zapravo od velike važnosti za iskazivanje i kroz brojke i kroz mandate izborne volje naših građana.Odgovornost koju smo pokazali u vođenju države u svim oblastima pokazujemo i danas kada je jasno da želimo da unapredimo izborni sistem. Zbog toga ja pozivam kolege da ove predloge podržimo.Hvala.

Koristiću vreme ovlašćenog predstavnika.Poštovana predsednice, poštovani narodni poslanici, mi smo kao Liga socijaldemokrata Vojvodine, jedna regionalna stranka, podneli amandman u kome smo dali predlog da se ukine cenzus i za regionalne političke stranke, čime bi se povećao stepen demokratičnosti kako izbornog procesa, tako i rada Narodne skupštine.Naime, ja sam i u načelnoj raspravi naglasila u kolikoj meri je Liga socijaldemokrata Vojvodine, kao regionalna stranka, oštećena postojećim zakonom odnosno Zakonom o izboru narodnih poslanika, jer u članu 4. propisuje se da se poslanici biraju u Republici Srbiji kao jednoj izbornoj jedinici na osnovu lista političkih stranaka, stranačkih koalicija i drugih političkih organizacija i lista koje predlože grupe građana. primenom ovog rešenja iz ovog zakona u praksi, ponoviću, kao što sam govorila i u načelnoj raspravi, vide se veliki nedostaci, a jedan od najozbiljnijih je taj da nisu svi delovi Srbije ravnomerno zastupljeni.Naime, u ovom izbornom procesu, odnosno od izbora ovog saziva imali smo 89 poslanika iz Beograda, što je oko 36% od ukupnog broja poslanika, od 250,

je karakteristično da poslanici u ovoj zgradi, odnosno u ovom sazivu, a tako je bilo i ranije, zastupaju praktično interese svojih stranaka a ne interese regiona iz kojih dolaze. Osnovno pravilo je, i ja sam u načelnoj raspravi govorila, kakva su iskustva drugih zemalja, da poslanik treba da zastupa sredinu iz koje dolazi. Interes birača mora da bude na prvom mestu. Međutim, mi ovde imamo slučaj da naši poslanici zastupaju, pre svega, interes svojih svojih stranaka, stranaka koje su sa centralama u Beogradu. Retki su oni koji su u ovom sazivu bili prepoznatljivi po tome da zastupaju svoju izbornu jedinicu. Primera Primera radi, kolega Milija Miletić, moram njega da pomenem, je postao prepoznatljiv. Uvek kada se predstavlja, kaže iz kog kraja dolazi i uvek je forsirao teme koje su od interesa za njegov kraj.S druge strane, navešću vam primer kada smo raspravljali o Zakonu o finansiranju AP Vojvodine. Doživeli smo da, sem nas troje iz Lige socijaldemokrata Vojvodine, koji smo direktno zastupali interese građana Vojvodine, ostali poslanici koji su

upola manji od budžeta grada Beograda i svi poslanici, ili manje-više svi poslanici, iz vladajuće većine su, da tako kažem, pozdravili taj budžet, smatrajući da njihov region, odnosno kraj iz koga oni dolaze zapravo i ne treba da ima više para nego što dobija, pa se na osnovu svega toga zapravo vidi visoko zaostajanje AP Vojvodine, ali to je neka priča, odnosno tema za neki drugi smo smatrali da je, pre svega, trebalo pristupiti izmeni Zakona o izboru narodnih poslanika, tako da bude Republika Srbija podeljena na više više regiona koji će imati svoje predstavnike.Mi smo u tom smislu i pre nekoliko dana podneli zakon tako da se poslanici biraju u Republici Srbiji, po našem predlogu, na pet izbornih jedinica, s tim što bi AP Vojvodina bila jedna izborna jedinica, grad Beograd odnosno teritorija grada Beograda, utvrđena zakonom, da bude druge izborna jedinica. Treća izborna jedinica bi bili zajedno Mačvanski okrug, Kolubarski, Zlatiborski, Moravički, Raški, Šumadijski, Podunavski i Rasinski okrug. Četvrta izborna jedinica bi bio Braničevski okrug, Pomoravski, Borski, Zaječarski okrug, Toplički, Nišavski, Pirotski okrug, Jablanički i Pčinjski i peta izborna jedinica bili bi zapravo punoletni, poslovno sposobni državljani Republike Srbije sa prebivalištem van područja prve četiri izborne jedinice. Čak smo napravili i matematiku koliko bi svaki od ovih područja trebalo da ima predstavnika u ovom domu,

To je predlog naše raspodele, kako bi zapravo građani bili na najdemokratskiji način zastupljeni i da se ne dogodi, kao što se sada događa, da pojedini delovi Republike Srbije nemaju uopšte predstavnike u ovom domu.Da li je ovo idealan način, da li je ovakva matematika idealna, ne znamo, ali mislimo da bi vredelo, ako ništa drugo, jednu javnu raspravu pokrenuti i pitanje organizacije, odnosno pitanje donošenja zakona na ovakav način

jedinica.Prosto, moramo biti svesni toga da građani, pre svega, budu u fokusu interesovanja, a da se ne govori samo o matematici koliko će koja stranka dobiti mandata, kako će se to raspodeliti.Ovde se često čuje da većina treba da učini malim strankama. Ovde niko nikome ne treba ne treba da čini. Ovde, prosto, izborni sistem treba da bude takav da svi građani budu na što je moguće ravnomerniji način zastupljeni i da onda na pravi način ovde bude rasprava, a ne da se sve svodi na to šta centrala, odnosno šta vrh stranke zahteva ili ne zahteva. Na taj način bi se konačno vratio ugled ovom domu i konačno bi se na pravi način građani predstavljali. Hvala lepo. Uvažena predsednice Narodne skupštine, dame i gospodo narodni poslanici, sama ideja predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića da se dodatno ojača uloga parlamenta u celokupnom političkom životu naše zemlje i da se Narodna skupština Republike Srbije kao jedino reprezentativno telo svih građana Republike Srbije bude mesto u kojem će svi politički faktori političkog života naše zemlje iznositi svoje ideje i stavove o ukupnoj politici naše zemlje, oživotvoruje se upravo kroz ova dva zakona. Ovo je i odgovor uvaženoj poslanici koja je pre mene diskutovala, a o tome nešto kasnije.Snižavanjem cenzusa sa 5% na 3% afirmišemo i podstičemo, što je vrlo važno za našu zemlju, ulogu nacionalnih zajednica u stvaranju demokratskog ambijenta u Republici Srbiji, s jedne strane, i podstičemo jačanje nacionalnih zajednica u Republici Srbiji da izlaze na izbore u Republici Srbiji, jer time dokazuju, izlazeći na izbore, da doživljavaju Republiku Srbiju kao svoju državu, s druge strane. je tako, gospodo narodni poslanici i poštovani građani Republike Srbije?Isto tako, izbeći ćemo zloupotrebu stranaka nacionalnih manjina time da se na izborima ne pojavljuju stranke nacionalnih manjina pod lažnim imenima, ali to je uvaženi gospodin Aleksandar Martinović u uvodnom delu svoje diskusije opširno govorio, a čini mi se da neki narodni poslanici nisu slušali, da su slušali onda verovatno bi drugačije danas govorili.Pa, nećemo imati lažne Mađare, lažne Rusine, lažne Vlahe, poput Đorđa Vukadinovića, zato je i dobio naziv Vlah, lažne Slovake, kao što je gospodin Čabradi. To svi znamo u sadašnjem sazivu itd. Da dalje ne govorim o drugima.Dozvolite ipak, pošto je Skupština, uvažena predsednice, mesto gde se vodi dijalog, ja bih sada voleo da je Nenad Čanak ovde u ovom uvaženom domu, da povedemo dijalog, jer Nenad Čanak je pre dva dana, u četvrtak, u ovom visokom domu rekao – Srbija se pretvara u konfederaciju nacionalnih zajednica, a srpska nacionalna zajednica većinska je zajednica u

sa čime se onda gospodin Čanka, sedeći ovde, složio.Nemam nameru da citiram šta je jedno, šta je drugo i tako dalje.Dakle, zna se šta su nacionalne zajednice u Republici Srbiji, a zna se da tu Srbi nisu nacionalna zajednica, nego su narod.Drugo, narod.Drugo, drago mi je, sa druge strane, što Nenad Čanak ovde u ovom visokom domu je rekao da pozdravlja smanjenje cenzusa, citiram: „ I izlazak na izbore, jer svaka alternativa na izborima je ulica, a ulica znači nasilje, konflikte, tragediju i tako dalje“, završen citat.E, ovo je dijalog. Afirmišem pozitivne stavove,

samo onoliko ili vrlo malo vremena u ovom visokom domu koliko su govorili. Odmah su napuštali ovaj visoki dom. Tako da, dijalog nismo mogli ni voditi. Dijalog se može voditi ako su ovde prisutni, ako nisu onda je to vrlo teško.I dozvolite, poštovani narodni poslanici, sada na kraju da kažem. Ova dva zakona pridonose miru unutar naše zemlje, pa ako hoćete i miru u regionu, jer upravo naša zemlja i predsednik je promoter pedagogije, hajde da kažem kao prosvetni radnik, mira i ne samo u našoj zemlji, nego i u regionu i u celini.I na kraju, i ova dva zakona predsednik Republike Srbije i njegovom idejom, oživotvorujemo i dokazujemo da Aleksandar Vučić nije samo običan političar, to je ono o čemu ja često govorim u ovom visokom domu, nego je veliki srpski državnik, reformator, rodoljub, koji sigurno neće ništa učiniti što ide na štetu srpskog naroda, građana Republike Srbije i nacionalnih zajednica, jer njemu je država Srbija iznad svega. Hvala. Hvala, predsednice.Ja hoću da govorim o onom delu koji se odnosi na nacionalne manjine, a o kojima je govorio moj prethodnik. Možda vi nekako drugačije, drugim očima vidite sve to, ali ja kao pripadnica nacionalne manjine mogu da zaključim iz svega ovoga da izlaz na sve sledeće izbore pripadnicima nacionalnih manjina, odnosno strankama koje su registrovane kao stranke nacionalnih manjina je na neki način otežan.Otežano je time što se nije razmišljalo o tome da li sve nacionalne manjine, ako već hoćemo da budu nacionalne manjine zastupljene u ovom parlamentu, a po popisu ima 30% pripadnika nacionalnih manjina u Republici Srbiji, a ovde nas ima u Narodnoj skupštini samo 7%, pa treba o tome razmisliti zašto se to dešava?Da je ovim zakonom i ovim izmenama, ali i amandmanom koji su podneli pripadnici bošnjačke i mađarske nacionalne zajednice, poslanici, pripadnici tih nacionalnih zajednica, a usvojeni su ti amandmani, omogućeno još lakši ulaz isključivo tih manjina koje su brojne. Znači, Albancima, Mađarima i Bošnjacima. Tako da su i da su i ovi amandmani omogućili da im to bude još lakše.Na to što je trebalo prvo da se obrati pažnja je to da, ako se registruju u stranke nacionalnih manjina potrebno je da se prikupi hiljadu potpisa, a sada vas pitam – koja nacionalna, manja nacionalna manjina, moja nacionalna manjina, rusinska, a ima nas 14.800, da li ona može da prikupi 10.000 potpisa da bi se kandidovala i i da bi učestvovala u borbi za ulazak u Narodnu skupštinu? Ne može, jer je to nemoguće.Znači, omogućeno je samo pripadnicima, još jednom kažem, mađarske, bošnjačke i albanske nacionalne zajednice da lakše, još lakše na neki način, uđu u Narodnu skupštinu Republike Srbije. Mi ostali ili možemo da pravimo koalicije ili možemo da se neki naši, pripadnici naših nacionalnih zajednica uđu na liste većih stranaka, tako da mislim da o tome stvarno nije razmišljano.To što je dobro, loše je predloženo, da kandidovanju svih stranaka nacionalnih manjina će biti potrebna potvrda Nacionalnog saveta koji, po mom mišljenu je sasvim pogrešno, jer nacionalni saveti nisu državni organi i nisu ovlašćeni da izdaju državne potvrde, da izdaju potvrde bilo kakve. Na neki način, je to protivustavno i sigurno bi podleglo Ustavnom sudu, jer to nije u ovlašćenju nacionalnim savetima koji daju nacionalni saveti nacionalne zajednice. Znači, ingerencije nacionalnih saveta su da se brinu o obrazovanju, službene upotrebe jezika i pisma, kulturi,

kakva je lista, da li je potpuna, da li je dobra itd, da se sve to prepusti RIK da ona odluči da li i proveri u Ministarstvu za lokalnu samoupravu koja i izdaje i upisuje u registar postojanja stranaka, da ona da da li stranka nacionalne manjine stvarno postoji, da li prati život nacionalne manjine, a da nacionalni savet, ako je to potrebno u nekom slučaju, daju samo mišljenje da li ta određena stranka nacionalne zajednice stvarno brine o o toj nacionalnoj zajednici, na konto kog imena je registrovana.Tako da, mislim da je svakako izlaz stranaka nacionalnih manjina je trebalo i pothitno mora dalje da se razrađuje i mora da se unapredi, jer su postojale, znamo, u svim kampanjama, izborima su postojale razno-razne mahinacije. LJudi su iskorišćavali stranke nacionalnih manjina da bi ušli na konto njih u Narodnu skupštinu, a nikada nisu ni nisu ni znali možda gde pripadnici tih nacionalnih zajednica žive.Tako da, mislim da će nam ovo osporiti i Evropska komisija i da će to biti tema razno-raznih razgovora u našim pretpristupnim razgovorima ulaska u EU, da razrešimo učešće pripadnika, odnosno stranaka nacionalnih zajednica u izborima.Tako da, mislim da to što je sada urađeno, još jednom ću da kažem, je urađeno na dobrobit samo tri nacionalne zajednice i da će samo one biti te koje će predstavljati svoje nacionalne manjine.Vidim u razno-raznim zakonima da, neću reći samo te tri velike nacionalne zajednice, ali možda i one druge, veće, menjaju zakone i prihvataju im se amandmani samo ono što njima odgovara. To je bilo i u razno-raznim amandmanima, izmenama Zakona o nacionalnim savetima.Znači, na te zakone, na te izmene su imale upliv samo velike stranke, a o nama, malima, jednostavno nisu brinuli. Na neki način, oni čine većinu i u koordinaciji nacionalnih saveta i u Savetu nacionalnih koji prati Vlada Republike Srbije, tako da su opet male nacionalne zajednice i u ovim izmenama ostale usamljene i neće ih biti u sledećem, ali i sledećim sazivima Narodne skupštine. Hvala, gospođo Papuga.Reč ima dr Mihailo Jokić.Dr Jokiću, izvolite. **Mihailo Jokić** Ja sam želeo da kažem da se ovim smanjenjem cenzusa mi u stvari približavamo većinskom sistemu, naročito kada je u pitanju lokal i to je dobro. Skupštine će biti reprezentativnije i to je dobro.Mene lično ne interesuje da li će neko izaći ili neće izaći, da li će zbog ovoga se povećati procenat onih koji će izaći ili neće izaći, meni lično to uopšte nije bitno. Za mene je bitna, kažem, ova činjenica.Druga stvar, sve vreme ovde čujem "ovo je matematika, ovo je matematika", to je prethodni govornik govorio. To nije matematika. Slušaju to đaci itd, pa će pomisliti da je ovo računica. Računaljka i matematika, to su dve različite stvari.Prema tome, o tome povedite računa.Drugo računa.Drugo što predlažem, ovo je Viktorov, to je metod raspodele proporcionalni, bez ostatka i lakše ga je zvati Viktorov metod i tačno je da on kada se sastavi matrica najvećih količnika, u onoj situaciji kada se dobiju dva ista količnika, prednost ima ona stranka koja dobije veći broj glasova.Znači, ovo je jedan iskorak u odnosu na ono stanje koje će biti, a ja mislim u budućnosti da treba razmišljati da se na lokalnim izborima, tamo gde su manje sredine itd, gde je broj birača, recimo, ispod 40.000 itd, da se tu obavezno ide na taj većinski sistem, koji je pravi odraz raspoloženja u narodu. Toliko od mene. Hvala. **Vladimir Marinković** **Ljubica Mrdaković Todorović** Hvala, predsedavajući.Opšte je poznato da je večita dilema da li je ispravnija neposredna ili predstavnička demokratija, ali moderna civilizacija u 99% slučajeva je civilizacija predstavničke demokratije, tako da ne postoji iole ozbiljna zemlja na svetu koja u svoj parlamentarni sistem nije uvela predstavničku demokratiju.Naravno, ima raznih modela i raznih oblika parlamentarizma i predstavljanja naroda u parlamentu, ali je nesporno da se ustoličila jedna praksa koja se primenjuje u većini zemalja.U suštini, poenta predstavničke demokratije je da narod bira svoje predstavnike u parlamentu, koji će zastupati interese toga glasača, građana ili biračkog tela koji ga je glasao, ali suština je ista. Poslanik u parlamentu je u suštini glasnika birača koji su ga izabrali, a na drugoj strani, da bi se stvorili uslovi koji bi omogućili ulazak u parlament u svojstvu narodnog poslanika, neophodno je da se pređe pređe određeni cenzus, odnosno da kandidat za narodnog poslanika dobije određeni broj glasova koji se najčešće iskazuje u procentima u odnosu na celokupno glasačko telo.Do

da se smanji izborni cenzus sa 5% na 3%, i više nego razumna i poželjna, s obzirom na brojnost političkih subjekata u Srbiji, tj. brojnost političkih partija, snižavanjem cenzusa sa 5% na 3%, samo će se omogućiti ulazak u parlament što većem broj poslaničkih grupa, ali i predstavnika nacionalnih manjina, koji do sada možda i nisu bili predstavljeni na pravi način.Snižavanje cenzusa će doprineti tome da u parlament uđe više ljudi sa različitim mišljenjima i idejama, kao i predlozima koji će, nadam se, biti na dobrobit svih nas.U prilici smo da usvajanjem ovog predloga zakona omogućimo velikom broju političkih subjekata da se za svoje ideje i političke ciljeve i stavove bore i zalažu kroz parlament, a ne na ulici i tome sl. Zahvaljujem.

reči predlagača amandmana i poziv na vojvođanske poslanike.Ja dolazim iz AP Vojvodine, ali sam poslanik Republike Srbije, nisam nikakav Vojvođanin, ni vojvođijaner, kako bi neki nacionalno to želeli da predstave. Prema tome, predstavljam Republiku Srbiju i sve probleme Republike Srbije, i sve ono što, naravno, jedna država treba da nosi i zbog čega postoji ovaj parlament.Ni po čemu mi Novi Sad nije bliži od Kragujevca, Kraljeva i Niša, jednako ih volim. Mi u Banatu najbolje znamo šta je to kada ste stvarali tu svoju državu Vojvodinu, kada je iz Zrenjanina za mesec dana nestao „Naftagas“, kada je nestala „Banatska banka“, od koje ste napravili „Vojvođansku“ i sav kapital, odbojkaški klub „Hlek“, koji je sa kompletnim rukovodstvom premešten u Novi Sad i tako razne druge priče, gde je Banat apsolutno zapostavljen i oštećen pravljenjem te vaše države.Ako već želite da postavite vojvođansko pitanje, bar jednom postavite pitanje vraćanje Baranje u sastav Vojvodine, gde istorijski pripada. Možda bi tako nešto i podržali. Ni u kom slučaju ne želim da se upuštam u nekakvu svađu ili tome slično.Podsetiću, i kada sam govorila u načelnoj raspravi, u Portugaliji, kaže, izborne jedinice obrazuju se na bazi okruga kao oblika teritorijalne organizacije. U Danskoj se mandati mandati formiraju prema izbornim jedinicama nekadašnjih grofovija.Znači, prosto je svugde zastupljenost regiona odakle pojedini poslanik dolazi, a ne samo da zastupa interese svoje stranke. Poenta je u tome, da vi svoj kraj najbolje znate. Da li ćete vi u vašem Zrenjaninu dopustiti da se pravi gumara, a bez tzv. integrisane integrisane dozvole, pa će sutra biti nekakvo zagađenje ili ćete se boriti za neke druge stvari, da se izgradi sistem za tretman otpadnih voda, pa da ne ide otpadna voda u Aleksandrovački kanal. Znam i lokalne probleme.Ali, ako vi dolazite iz jedne takve sredine, onda vi znate najbolje situaciju tamo i za te interese onda se ovde najbolje borite. Poenta je u tome, a ne da ja vraćam nekakve istorijske granice ili takve gluposti, prosto mi to nije bila namera. Ja samo govorim da organizacija kakva je sada, odnosno izborni zakon koji sada postoji, da se svugde, na svim izbornim mestima na celoj teritoriji Republike Srbije i na prethodnim izborima ste imali, gospodin Vučić je bio lik koji je stajao na čelu svake izborne liste i vi ste se praktično, da da ne upotrebim ružnu reč, kačili na lik jednog čoveka sa autentičnim nastupom i time ste dobijali glasove.Ali, ono što je karakteristika sistema koji mi predlažemo, da to budu zasebne jedinice, onda bi stvarno neko individualno, kao što je kolega malopre govorio o pojedinačnom izboru svakog poslanika, a ne proporcionalno. I tu su različite ideje, da li će biti proporcionalno ili da se ide na ime. I tu su različita iskustva. Ja sam zato i naglasila kada sam govorila, treba otvoriti raspravu.Sadašnji model, po kome je, praktično, cela teritorija Vojvodine, kada je izborni zakon u pitanju, u celu Srbiju i kada mi, recimo, kao regionalna stranka nema šanse da osvojimo 5% ili 3% kako se sada smanjuje, za celu teritoriju Vojvodine, jer nas prosto ne poznaju i ne mogu da zastupam jug Srbije na pravi način, kao što mogu da zastupam priču o Novom Sadu, okolini Novog Sada ili Subotice itd.Poenta jeste u tome da svi krajevi Srbije budu podjednako zastupljeni i da se ovde čuje ono što su interesi građana cele Srbije, a ne samo pojedinih delova.Po ovom rezonu bi, praktično, mogli da budu izabrani svi predstavnici iz Beograda. Onda bismo jednostavno uštedeli na putnim troškovima i niko ne bi morao da dolazi iz drugih delova Srbije, ako bi tako razmišljali. Hvala. **Vladimir Marinković** Hvala.Reč ima narodni poslanik Koliko je meni poznato, Vojvodina nije ni okrug, ni region. Okruzi i regioni su nešto sasvim drugo. Autonomna pokrajina Vojvodina, radi neke istorijske tradicije, zadržana je i u

nemamo istu narodnu nošnju. Kada govorimo, tačno se razlikuje ko je odakle.Okupator je 1941. godine podelio to u različite zone, znajući da nismo isto. Prema tome, niste vi nama ništa bliži, niti prihvatamo to da smo zajednička regija ili zajednički, kako ste ono rekli, okrug. Od toga nema ništa. Jednostavno, to je samo politika koja je u jednom trenutku trebala, posle 1974. godine, da bude važna i, nažalost, i dalje opstaje.Vojvodina je, inače, još jedina oblast koja nema ime, jer Vojvodina ne znači ništa kao kraljevina i kao carevina. Srpsko vojvodstvo je ime. To joj daje titulu i to joj daje pun naziv. Samo, vi to izbegavate da kažete.

predizbornu po Vojvodini i krenu da obećavaju razne kule i gradove, da će prećutati ovu izjavu mog kolege da je Vojvodina praktično izmišljena priča i da ona ne postoji. Samo vas molim da pogledate postojeći Ustav, pa da pogledate da li postoji ili ne. Hvala lepo. Hvala, gospođo Lazić.Na član 1. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik prof. dr Miladin Ševarlić.Profesore, izvolite.

da se izjasnim da sam protiv bojkota izbora, jer mislim da bojkot ne donosi političku stabilnost, a svakoj državi je potrebna državna stabilnost. Protiv sam stranih intervencija i mešanja u izbore u svakoj zemlji, pa prema tome i u naše. Videli smo kako je to bilo 2000. godine. Protiv sam promene vlasti na ulici, jer prevrati izazivaju podelu u narodu i među građanima.Smatram da ovaj partiokratski izborni sistem nije narodni. Jedini narodni sistem bi bio izbor po imenu i prezimenu poslanika po odgovarajućim izbornim jedinicama, jer bi na taj način građani barem mogli da učestvuju delimično kao birači, da predlažu kandidate za poslanike. Oni sada to ne mogu da rade i nisu čak ni predlagači kandidata, čak ni svi članovi partije to nisu, nego samo partijske vrhuške i građani su pretvoreni samo u puke glasače.Tome treba dodati, ako ako se bude radila izmena Zakona o izborima narodnih poslanika, i obavezu izlaska na izbore, jer biračko pravo nije samo pravo, nego i obaveza, ali uz stvaranju odgovarajućih uslova, kao što su npr. elektronsko glasanje za za birače iz dijaspore, kao što su pokretne biračke komisije za lica koja ne mogu da dolaze iz udaljenih krajeva ili su fizički u otežanom stanju da mogu da dolaze na glasačka mesta, itd.Mi i danas imamo urednički uvodnik, redakcijski uvodnik u „Danas“ koji je izneo neistine da je najveće ulaganje po radniku u Srbiji, po jednom čoveku u Srbiji koji se zapošljava, 150 hiljada evra za fabriku automobila „Zastava“ u Kragujevcu.

Ako tome dodamo još i pare koje se daju partijama da pokriju troškove izbora, to prelazi ovaj iznos od 150 hiljada evra po zaposlenom.Šta građani od toga dobijaju? To da nisu birači, nego samo glasači i takva struktura prodala je izvore vode, prodala je zemljište, na redu su šume, kao nacionalno bogatstvo, a Slovenija je vratila vode kao nacionalni resurs.Takođe, mi ovde imamo i dozvole za mini hidroelektrane koje uništavaju i životnu sredinu i pravo ljudi na pristup vodi, a istovremeno imamo ovoliko visoke subvencije za investicije po radnom mestu, dok npr. investicije koje bi mogle biti daleko produktivnije smanjivati uvoz, pogotovo ranog povrća i voća, kao što je na primer Vranjska banja gde imamo izvor vode sa 98 stepeni. Energija je danas najveći resurs. Odlazi u vodotok. Imamo neiskorišćen skelet od hotela sa nekoliko stotina soba. Isti je slučaj i Jošaničkoj banji sa izvorom od 78 stepeni, a uvozimo povrće za turiste u zimskom periodu na Kopaoniku, kao ski centru najvećem u Srbiji. Isti je slučaj sa izborima vode u Mačvi, 50 do 60 stepeni itd.Zašto mi ne dozvoljavamo građanima da budu učesnici na izborima. Ako imamo pet miliona glasača, podelite sa 250 poslanika, stopa ulaska u parlament treba da bude 0,4% dobijenih glasova. Šta je tu sporno? Jel se ruši legitimitet Skupštine? Ne. Ko se boji dijaspore, odnosno ljudi iz rasejanja? Ko se boji nezavisnih kandidata, ličnosti koje bi ušle u Skupštinu po tom osnovu itd? Ako ste predložili već da taj izborni limit bude 3%, zašto nije 2%? Pet puta 0,4 je 2%.Dalje, kažete da činite ustupke. Da, ali zadržavate isti kriterijum koji treba obezbediti za izlazak na izbore. Ovi sa 3% moraju da prikupe 50.000 potpisa, kao i ovi koji imaju 12 koalicionih partnera, a osvojili su 48,5% ukupnog broja glasova. Kad podelite sa 12, to nije ni 5%. Da li je zbog toga smanjen ovaj limit?Zato predlažem da za listu koju čini samo jedan nestranački kandidat, koga predloži grupa građana, odnosno stranka nacionalne manjine, dobio sam načelnu podršku predstavnika jedne stranke nacionalne manjine za ovaj predlog, da bude najmanje 4% glasova od ukupnog broja. Za listu koju čine dva nestranačka kandidata, a koju predloži grupa građana, odnosno stranka nacionalne manjine, najmanje 0,8 i za listu koja predloži tri kandidata 1,2%. Za sve ostale 2% i povećanje od 2%, dok za liste sa 10 i više glasova da bude najmanje 20% glasova. Na taj način se izjednačavaju svi.Žao mi je što onaj drugi amandman, koji govori o potrebnom broju potpisa, jer država hoće da zaradi na izborima i od onih koji to objektivno ne mogu da plate, ne vidim razloga zašto to tako radimo.Najzad, šta je ovde poslanik

čija ruka češe svrab 43% stanovništva tj. 160 hiljada vlasnika porodičnih poljoprivrednih gazdinstava koji žive na 85% teritorije Srbije, u ovoj Narodnoj skupštini? Zato predlažem građanima da izađu da izađu na izbore i se samoorganizuju i da biraju najbolje predstavnike iz svojih lokalnih sredina. Hvala. Hvala.Samo jedno obrazloženje. Vi ste tim vašim amandmanom, koji ste predložili, podrazumevali jedan širi oblik promena, nego što je sam predlog podrazumevao i zbog toga je odbačen, ništa drugo. Hvala.Reč ima Marijan Rističević. Izvolite.

za selom pate oni koji žive u gradu, obuku narodnu nošnju i vizuelno se identifikuju kao osobe koje žive na selu.Što se finansiranja tiče, vidim da dobro računaju, ali izborne liste dobijaju novac. Politička stranka

za izbornu listu dobija Boško Obradović i DSS. Taj novac nije mali. Moram da vam kažem da svakog meseca Boško Obradović za političku stranku Dveri dobije 21.000 evra i nešto malo više, 21.000 evra.Sada izračunajte 12 meseci. Znači, dobiju novac i za mandat prethodnog kolege koji kaže da nema nikakve veze sa Dverima, ali gle čuda, novac za poslanička mesta obezbeđuje Republika Srbija, za poslaničku listu, za deo koji se odnosi za politiku stranku Srpske Dveri ili Dveri, kako se to već zove. Dakle, na takav način su jasno identifikovani poslanici kome pripadaju, ko dobija novac itd.Novac je tražio i Đorđe Vukadinović, koliko se sećam. Demokratska stranka Srbije tvrdi da je tražio 370 hiljada dinara, koliko pripada mesečno izbornoj listi po jednom poslaniku. Pošto je ta lista dobila 13, verovatno je poslanička lista Dveri dobila sedam i zato Boško Obradović godinu dana baštini sedam mandata, ne dolazi na sednicu, dobija platu hiljadu evra, dobija novac za stan na Dedinju, koji mu plaća Skupština Srbije i u vreme kada ne radi svoj posao, kada ne dolazi na posao u Narodnu skupštinu i osim toga zadržava i ovu 21 hiljadu evra, koja pripada političkoj stranci tako što novac, a ovde smo dokazali gospodin Martinović, Orlić i ja, da se novac ispumpava na preduzetničke radnje, što je Boško Obradović na kraju sam priznao da to radi preko Dimovića, Borče, Crepaje itd.Novac nije namenjen političkim liderima, već za rad političke stranke, zato su i zamrle političke stranke, jer novac politički lideri nisu davali opštinskim odborima, svojim predstavnicima itd. već su ga zadržavali za sebe zato što su ga prali kroz preduzetničke radnje za fiktivne poslove i time, jel tako gospodine Arsiću, utajili porez, prali novac, činili krivična dela, novac zadržali za sebe i danas im se poslanici bune, a partije im se kreću do 1% zato što novac po zakonu nije namenjen političarima, nije namenjen poslanicima, nije namenjen odbornicima, već je namenjen za rad političkih stranaka, za redovno finansiranje, posebno za edukaciju i za mlade.Oni to nisu radili, voleli su sve što vole mladi, strpali novac u džep i danas se bune. Nije kriva država, država je svima omogućila ravnopravne uslove. Najviše novca po poslaniku dobijaju male partije, jel tako gospodine Arsiću, daleko više nego poslaničke grupe, izborne liste koje dobiju najveći broj mandata. Favorizovane su manje partije.Pitajte koliko je dobijala Zelena stranka, Čabradija, lažna slovačka stranka, lažna slovačka stranka, koliko je novca dobijala mesečno iz budžeta Republike Srbije? Daleko više za jednog poslanika, jer se računa i broj glasova, procenat, nego što je to dobijala SNS, odnosno političke stranke koje imaju najveći broj glasova.Em ne dolaze na posao, em su favorizovani, em novac ne ulažu u političke stranke, em još kaže na kraju - mi ćemo da bojkotujemo ukoliko nas ne pustite da preuzmemo vlast bez izbora, evo mi ćemo da bojkotujemo rad Narodne skupštine. Naprosto, dobro su izračunali, ali neka se obrate Bošku LJotiću i drugima koji su novac zadržali za sebe, a nisu ga ulagali u političke stranke za razvoj stranaka. Hvala. Hvala gospodine Rističeviću.Pravo na repliku ima Veroljub Arsić.Izvolite gospodine Arsiću. **Veroljub Arsić** Dame i gospodo narodni poslanici, u velikom delu diskusije kolege Marijana Rističevića ja moram da se složim, zato i jesmo u Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti predvideli da svaka politička stranka, odnosno politički subjekt koji prima novac iz budžeta Republike Srbije bude predmet rada i analize DRI.Znači, da jedna nezavisna institucija DRI.Znači, da jedna nezavisna institucija utvrdi kako političke stranke koje dobijaju novac iz budžeta Republike Srbije taj isti novac i troše. Međutim, za razliku od SNS, gde je bio državni revizor i utvrdio način poslovanja, kod političke stranke Boška Obradovića nisu smeli ni da uđu a mislim i da ne znaju gde su.Dalje, šta drugo reći za predsednike političkih stranaka koji od svojih političkih stranaka kradu novac? Mogu da kažem da je to jedna velika sramota svakog od njih.

Đilas.Sad kako se ponašao prema svojoj stranci, tako se ponašao i prema Republici i prema državi i prema gradu. Isto je i grad Beograd ostavio u dugovima i gde god se pojavi Dragan Đilas, Šolak, Vuk Jeremić ostaje pustoš. Tu pustoš sa ulice hoće da unesu ovde u parlament da ponovo ruše ovu zgradu, da je ponovo pale da bi ponovo došli u priliku da otimaju, Srbiju zadužuju, građane Srbije zadužuju, a da oni budu sve bogatiji i bogatiji.

ja. Nesumnjivo je da je došlo do zloupotrebe, a onda je Boško Obradović pobegao kod Đilasa, počeo da čupa znakove, da koristi motorne testere, da ulazi u RTS itd. da bi nekažnjeno zadržao novac i da ne bio kažnjen za dva krivična dela, jedno je utaja poreza, jer preduzetničke radnje sa fiktivnim poslovima, ako napravite fiktivni posao, morate da platite prilikom kontrole kada se to ustanovi, morate da platite, to se podrazumeva kao utaja poreza zato što je to i krivično delo utaja poreza i krivično delo pranja novca.Dakle, da se to ne bi desilo Boško Obradović je to hteo da predstavi kao politički pritisak režima, izlazio ovde na konferenciju za štampu nekoliko puta i pištao kako DRI kontrolom finansija u jednoj političkoj stranci guši demokratiju i guši političku stranku Dveri i da nije bila ni u jednoj drugoj organizaciji već je eto samo našla njega kao nevinog da kontroliše.Imajući to u vidu i ona saznanja koja smo mi dali, mi smo podneli krivičnu prijavu Tužilaštvu za organizovani kriminal. Do dana današnjeg nismo dobili odgovor, a ja i razumem delimično i tužilaštvo, na ovoliku buku kako je on žrtva, represija, Bog otac, bežeći kod Đilasa on je stekao neku vrstu dopunskog imuniteta. Kao – vidite, vi napadate Boška Obradovića zato što je došao kod Đilasa itd. On je spas našao

lider. Ono njihovo geslo – mi u Dveri nemamo lidera, zbog novca koji je opljačkao došlo je do toga – mi u Dverima imamo samo lidera. Nekada mu je zakletva bila ovakva, a sada mu je zakletva kod Đilas ovakva. Hvala.

da usvoje moj predlog da minimalni prag za izlaznost ne bude 3% nego da bude 2% za političke stranke ili grupe građana jer to je pet puta 0,4% dovoljno da se formira poslanička grupa, ali da omoguće i građanima koji ne žele da budu u koalicijima, odnosno u partijama ili grupama građana da se kandiduju kao pojedinci i nestranačke ličnosti.Predlagao sam čim smo ušli u Skupštinu da nestranački poslanici iz svih klubova izađu i da napravimo klub nestranačkih poslanika gde bi svako od nas zadržao svoju potpunu samostalnost. To nije naišlo na odziv. Zašto izbegavate da vratite pravo građanima da oni mogu da odlučuju ko će da ih zastupa izvan političke partije ili grupe građana ispod praga za poslaničku grupu.

Mislim da je gospodin Arsić imao pravo za repliku.Ja sam voljan da podržim predlog gospodina Ševarlića, ali uz jedan uslov. U politici ne dobijete šta vi hoćete. Više puta dobijete ono što drugi hoće. Politika je veoma složena stvar i mislim da je dobro i bilo bi dobro da oni koji traže cenzus od 2% makar pohvale one koji su sa 5% cenzus skinuli na 3%, to je već dovoljan napredak.Voljan sam da glasam za predlog predlagača da cenzus bude 2%, ali uz jedan uslov. Da ubedi nosioce svoje izborne liste, Sandu Rašković Ivić i Boška LJotića da prihvate ovih 3%.

Pošto mene vezujete za ličnost dva politička lidera koji trenutno ne učestvuju u aktivnostima Skupštine i koji su odmah po ulasku u Skupštinu podeli poslanike na dve poslaničke grupe da bi dobili dva puta po dvadeset minuta, kao što je to uradila i najjača politička grupacija, pa se podelila sedam, osam, devet ili ne znam koliko poslaničkih grupa da bi svi dobili toliko puta po 20 minuta.Ne vidim razlog zašto vi to tražite od mene? Zašto gospodin koji je diskutovao pre mene

ako vi prihvatite to. Neću ići na 0,4, neću ići na 0,8, neću ići na 1,2, ići ću na 2%. To je dovoljno za pet poslanika koji će biti nestranačke ličnosti iz cele Srbije i videćete kako će građani da se odnose.Zašto ih se plašite? Zašto se plašite građana? Je li uloga današnje rasprave i izmene zakona da privuče što veći broj građana. Da li razgovarate sa građanima? Ne odlaze iz Srbije mladi samo zbog toga, zbog ekonomske situacije. Oni odlaze iz političke situacije. Takođe, obećavam građanima Srbije, ako napravimo grupu građana gde će biti nestranački kandidati, da ćemo na svako dobijeno poslaničko mesto zaposliti u toj grupaciji po osnovih para koje se dobijaju za političke partije i grupe građana koje učestvuju na izborima najmanje po dva mlada doktoranta, magistranta itd, da pripremamo buduću političku elitu, da se upoznaju sa radom u Skupštini da na taj način zadržimo barem 250 poslanika, po dva mlada, to je 500 budućih lidera u Srbiji da zadržimo. Hvala.

Kažu da jednom izađem ispod političkog kišobrana velikih stranaka, da izađem samostalno. Pazite, to kažu oni koji nikada nisu izašli samostalno.

Da je to bilo 90-ih godina.Ali, bože moj, samo da navedem. Moja politička stranka izlazila je samostalno na izbore 1990, 1992. ili 2004, 2008. godine. Moj najbolji rezultat, znači na parlamentarne plus dva puta na predsedničke, moj najbolji rezultat je bio 2,86% glasova i ostvaren je 2003. ili 2004. godine kada sam bio poslanik u Narodnoj skupštini. To je proverljivo.Ja sam izlazio samostalno na izbore. Nisam ispunjavao cenzus zato što je on bio 5%. Izlazio sam na lokalne izbore samostalno. Sada, dođe neko da vam prigovori, ko nigde nikada nije izašao samostalno na izbore. Onda kaže – mi ćemo formirati izbornu listu grupe građana od nestranačkih ličnosti itd. Ovo što je tražio repliku na pomen političkih lidera Boška LJotića i Sande Rašković Ivić pokazuje da se on identifikovao sa njima u ovom izbornom ciklusu, što uopšte nije sporno, ali on dođe i prigovorite – mi ćemo napraviti neku i zapošljavaćemo, to onda neće biti stranačko zapošljavanje, nego će to biti zapošljavanje od strane izborne liste, koja eto, nije sastavljena od političara, već je sastavljena od nestranačkih ličnosti.Znate, šta posle one njegove proslave, kada je rekao da Društvo srpskih domaćina slavi Vidovdan kao slavu, ovo je najveći biser koji sam posle toga čuo. Hvala.

jeste da oni poslanici koji su bili predsednici skupština opština ili predsednici opština i odbornici u 136 skupština, opština i gradova u Srbiji, preko 7.000 njih, koji su izglasanje Deklaraciju protiv uvoza, uzgoja i prerade GMO, ovde na ovom nivou glasaju protiv predloga te iste deklaracije koja se razlikuje samo u jednom segmentu, u jednom članu, da se obavezuje Skupština da će pre promene Zakona o GMO ili izmena i dopuna, raspisati referendum da se građani izjasne.Evo vam šanse sada na izborima, raspišite referendum samo sa dva pitanja građanima Srbije – da li ste za ili protiv ulaska u EU?

što je nonsens, protiv Ustava i da li ste za ili protiv uvoza, uzgoja, prerade i prometa GMO? Da li ste za vraćanje voda kao nacionalnog resursa, životno nužnog, da ga izuzmete iz zabrane prodaje, da to bude nacionalno bogatstvo? Da li ste za vraćanje poljoprivrednog zemljišta kao nacionalnog bogatstva? Uzmite Izrael kao kapitalistička država, dajte na 49 godina zakupcima.Najzad,

u zakonu o budžetu minimalnih 5% za podsticaje poljoprivrede i ruralnog razvoja. To je utvrdio i revizor u odgovoru koji im je dostavio za period 2016, 2017. i 2018. godina. Juče sam na Odboru za poljoprivredu tražio podatak, imate snimak postavljen na sajtu parlamenta, ne Skupštine, jer se sajt ne zove „narodnaskupština.rs“, nego se zove „parlament.rs“, što je suprotno Ustavu, nazivu i smislu našeg bitisanja i funkcionisanja ovde, jer sve što je srpsko mora da bude izbrisano, kao što moraju da budu izbrisani i koncentracioni logori, kao što ne može Zaštitnik građana, nego Ombudsman itd.Ni juče nisam dobio odgovor koliko je bilo utrošenih sredstava za podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2019. godini, jer smo razmatrali informacije o radu ministarstva resornog u četvrtom kvartalu, da li je 5% od

Ja njega nisam pomenuo nijednom, pa je svoja prava ostvarivao i meni to ne smeta.Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani,

Zašto?Deklaracija nije pravno obavezujući akt, je li tako, gospodine Martinoviću, je li tako, gospodine Arsiću, je li tako, gospodine Orliću, nego je zakon pravno obavezujući dokument. A zakon kaže, zove se Zakon o genetički modifikovanim organizmima, "Službeni glasnik" Republike Srbije, broj 41/2009, član 2: "Nijedan modifikovani živi organizam, kao ni proizvod od genetički modifikovanog organizma, ne može da se stavi u promet, odnosno gaji u komercijalne svrhe na teritoriji Republike Srbije". nijedan modifikovani živi organizam, kao ni proizvod od genetički modifikovanog organizma ne može da se stavi u promet, odnosno gaji u komercijalne svrhe na teritoriji Republike Srbije - zakonom je zabranjeno, uzgoj i promet na teritoriji Republike Srbije. Zakon je pravno obavezujući akt, deklaracija nije. Deklaracija znači - zalažem se. Ako je nešto zabranjeno, šta onda ima da se zalažemo?Zalažemo se da se poštuje zakon, a deklaracija je samo politički motivisani akt jednog narodnog poslanika

saslušajte me, ako možete.Počeli ste lepo sa replikama i sa diskusijom koja se tiče Predloga zakona i vašeg amandmana, a otišli ste na deklaraciju o GMO. To apsolutno nije tema ove rasprave.Ja vas molim da nastavimo raspravu po amandmanu i u skladu sa Predlogom zakona koji je na dnevnom redu, jer ovako onda možemo da pričamo o čemu god želimo, nećemo moći da kontrolišemo tok sednice.Po amandmanu se javio gospodin Veroljub Arsić. Izvolite. **Veroljub Arsić** Dame i gospodo narodni poslanici, i u raspravi u načelu, a sada i u pojedinostima, provlači se stalno jedna tema koja je vezana za sam izborni sistem, a ne za ono što je predloženo, a to je smanjenje cenzusa. s jedne strane.S druge strane, ja razumem potpuno kolege narodne poslanike koji, evo, u maltene predvečerje izbora pokušavaju da steknu neki određeni politički poen, ali ih molim takođe da prilikom svojih diskusija ipak ne nanose štetu samoj državi.Čuli smo priče o tome da izborni sistem treba da se promeni, da bude većinski, pa makar i malo kombinovani. Čuo sam dosta ružnih izjava svojih kolega poslanika o političkim strankama, pa čak i nekih težnji da određeni regioni moraju da imaju, ili pokrajine, da moraju da imaju garantovan broj narodnih poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije.Zašto

jer ne možete samo jedan oblik vlasti da gledate da biste ostvarili sve one nosioce vlasti kojih danas u Republici imamo.Kada se neko zalaže za većinski, jednokružne ili dvokružne izbore, ja moram da postavim pitanje - a šta je sa onim glasovima građana Republike Srbije čiji kandidati nisu dobili tu neophodnu većinu da uđu u neko predstavničko telo, bez obzira da li je to opština, da li je AP, da li je republika? Šta je sa tim glasovima? To nijedan od kolega koji se zalaže za taj sistem nije odgovorio.Šta jedno predstavničko telo treba da odražava? Volju građana koji se izražavaju na izborima. Ne nešto drugo. Ne nešto između. Samo na taj način ne krši se pravilo jedan čovek - jedan glas.Možemo da pričamo i o tome da li se vrši na određen način jedna regionalizacija Republike Srbije ako se ide na tu priču da se vrate izborne jedinice, jer, eto, treba svaka lokalna samouprava na teritoriji Republike Srbije da ima svog narodnog poslanika. poslanika. To je lepo, da je moguće i s tim se baš i ne slažem. Jer, znate šta, Republika Srbija ima tri nivoa vlasti - republičku, pokrajinsku i lokalnu. Svaka opština ima svoje predstavničko telo. I ako idete ka tome da u Narodnoj skupštini mora da bude poslanik iz svake jedinice lokalne samouprave, u teoriji, smanjujete nadležnosti te iste lokalne samouprave i njihovih lokalnih skupština.

Da se, navodno, obezbedi ravnomerna zastupljenost narodnih poslanika iz čitave Republike Srbije, svakog regiona ili nosioca autonomije. Onda se postavlja jedno drugo pitanje a čemu onda Skupština AP Vojvodine? Ne možete i jedno i drugo.Možemo da pričamo o različitim modelima koji su pitanje Ustava, hoće li Republika Srbija da bude jednodomna, dvodomna itd. Ali, ne možete da poništavate pravo svih građana. Znači, jedan glas - jedan čovek. I to ovaj izborni sistem održava.Ja razumem da neko hoće i želi da ima garantovan broj predstavnika. Ali, onda morate da shvatite da nekome oduzimate neko pravo, jer će neko imati svoje predstavnike i u jednoj skupštini, i u drugoj, i u trećoj, lokalne samouprave. Neko samo u dve, a neko možda ni u jednoj.Druga stvar, ovde se stalno spominju grupe građana, valjda u želji da se naruže političke stranke. Takvu jednu kampanju je počela još 2000. godina i najoštrija je bila baš u periodu 2013, 2014, 2015. godina, kada je jedna nevladina organizacija dobila novac iz jedne velike države da maltene govori, čak i na nacionalnom servisu plaćena reklama, "budite narodni a ne partijski poslanik". Sećate se? Svode narodne poslanike, danas, nas, na maltene nesposobne, maloumne ljude, kojima neko govori šta, kad i kako treba da rade.Hajmo malo da se vratimo u teoriju demokratije, a to je - šta su nosioci demokratskog sistema u jednoj državi? Jesu li grupe građana? Nisu. Jesu li ovi što šetaju po Beogradu? Nisu. Nosioci demokratskog sistema i razvoja demokratije su političke stranke. Po samoj definiciji, politička stranka podrazumeva politički program, da li je on na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, je politički program.Nemojte program.Nemojte da ružite političke stranke. To je danas jako lako, ali najveću štetu nanosite sopstvenom društvu i sopstvenim građanima. Valjda je cilj da na izborima Narodna skupština Republike Srbije i rezultatima izbora odražava volju građana srazmerno broju narodnih poslanika. Sve ostalo, mogu da kažem, su varijacije i najčešće budalaštine, ništa drugo.Znači, nemojte da kršimo pravila, nemojte da umanjujemo vrednost jednih građana, a da druge favorizujemo. Jedino što priznajem jeste da treba favorizovati prava nacionalnih manjina, zato što ipak ne žive u svojim maticama, osećaju se ugroženo. Naravno, pritom moramo da vodimo računa da ne napravimo štetu i drugim građanima koji ne pripadaju tim nacionalnim manjinama,

jedne političke vrhuške koja bi izbornim sistemima, kada ne uživa podršku građana Republike Srbije, da se održava na vlasti,

moju pokojnu babu nije mogao da pobedi na izborima, izgubio je potpuno svaki legitimitet i legalitet. To je Bojan Pajtić. Takvi bi, naravno, sa Đilasom, Jeremićem i Šolakom da uđu u Narodnu skupštinu bez izbora, da ih dovede ulica.Sad ulica.Sad birajte da li ćete u svojim diskusijama da poštujete svakog građanina, a to valjda imate obavezu kao narodni poslanici, bez obzira iz grada, opštine ili naselja iz koga dolazite,

Morate da štitite interese svih građana Republike Srbije, i onih koji su glasali za vašu listu i onih koji nisu izašli na izbore i onih koji su glasali protiv vaše liste, valjda smo se na to i zakleli. Sve ostalo najčešće se prepušta pokušajima da se sa ulice ponovo pali Narodna skupština i da ponovo dođe ova manguparija da pljačka građane Srbije. Hvala, gospodine Arsiću.Na